предлагам на вашето внимание проект за Програма за работата на Народното събрание за времето от 27 до 29 юли 2011 г.: 1. г.: 1. Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2011 г. Вносител – Валентин Николов. 2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Вносител – Министерският съвет, приет на първо четене на 20 юли 2011 г. г. 3. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори за сключване на Заемно споразумение за Първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител – Министерският съвет.

за възстановяване и развитие по заемното споразумение между Национална кампания „Железопътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура”. Вносител – Министерският съвет. съвет. 5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна. Вносител – Министерският съвет.

съвет. 7. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия. Вносител – Министерският съвет. 8. Първо четена на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. Вносител – Министерският съвет. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Общ законопроект, изготвен от Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта по приетите на първо четене на 20 юли 2011 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за висшето образование с вносители – Министерският съвет, и втори законопроект с вносители народните представители Огнян Стоичков и Станислав Станилов.

Проект за решение за приемане на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020. Вносител – Министерският съвет. Предвижда се като т. 2 за четвъртък.

народният представител Ваньо Шарков – заместник-председател на Парламентарната група на Синята коалиция, предлага в седмичната програма да бъде включено Проекторешение за възлагането на Сметната палата на одит на отпускането, получаването и разходването на допълнителната бюджетна субсидия

от 6 юли 2011 г., с вносител Иван Костов и група народни представители. Господин Шарков, имате думата.

Сметната палата приема с общо съгласие Годишната програма за одитната си дейност, като Народното събрание може със свое решение да й възлага да извършва до пет одита годишно извън предвиденото в годишната програма – нещо, което Народното събрание е правило в началото на мандата на Четиридесет Другата – политическата причина за проекта, който предлагаме, е, големият обществен интерес и широко разпространените подозрения за корупция в Народното събрание, които трябва да бъдат отстранени решително с общата ни воля като народни представители. Причината за поставянето на първата тема за проверка се състои в следното: в съответствие с чл. 2 от Закона за Сметната палата основна нейна задача е контролът по законосъобразното управление на публичните средства и дейности. с това предлагаме Народното събрание да възложи на Сметната палата да извърши одит с цел проконтролиране Министерството на финансите за законосъобразността на отпускането на допълнителна бюджетна субсидия на партиите, към които независимите народни представители в Четиридесет и първото Народно събрание са декларирали принадлежност. Основната причина за това е неоснователното тълкуване на чл. 25, ал. 3 от Закона за политическите партии. В тази норма е уредено отпускането на бюджетна субсидия за коалиция от партии и партии и се отнася за разпределението на въпросната субсидия между тях. На основата на този текст не е законосъобразно да се прехвърлят средства на други политически партии извън коалицията. Аргументацията на втората част от предложението, а именно да извърши одит за получаването, разходването на допълнителната бюджетна субсидия от партиите, към които са декларирали принадлежност независимите народни представители, е, че в съответствие с Глава четвърта „Публичност и финансов контрол” от Закона за политическите партии, финансовият контрол върху дейността на политическите партии и управлението на предоставеното им имущество се осъществява от Сметната палата. Според тълкуването на чл. 25, ал. 3 от Министерството на финансите, бюджетната субсидия се отпуска на тези политически партии, към които независимите народни представители са обявили и декларирали принадлежност. Предвид неголямата сложност на проверката предлагаме заключителният доклад на Сметната палата до Народното събрание да бъде представен до 1 септември 2011 г. тази връзка в заключение искам да кажа, че намирам за основателно предложението ни да бъде подкрепено от всички народни представители, включително и независимите, след направените декларации, че няма никакви закононарушения в разходването на тази субсидия. Благодаря ви.

Преди първата точка от дневния ред за следващия ден – за четвъртък, тоест в края на днешното заседание да стигнем до тази точка и да вземем решение. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за включване на Проекторешението за възлагане на Сметната палата на одит, която да бъде точка последна за днешния пленарен ден

е прието. Второ предложение от името на Синята коалиция, направено от господин Иван Николаев Иванов – заместник-председател на Парламентарната група на Синята коалиция, който на основание чл. 43, ал. 3 от правилника предлага в седмичната програма да бъде включено на отпускането, получаването и разходването на бюджетната субсидия от партиите, към които независимите народни представители в Четиридесет и първото Народно събрание са декларирали принадлежност. Проекторешението е постъпило в Народното събрание с вх. № 154-02-64 от 6 юли 2011 г., с вносител Иван Костов и група народни представители. Господин Иванов, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението, което правим за създаване на временна анкетна комисия Народното събрание, има наистина за основна цел да отстрани надвисналата над Народното събрание сянка за непрозрачност и корупция. (Шум За целта един тежък проблем, който занимава българското общество в последния месец, е това, по какъв начин и прозрачно ли се разпределят и разходват средствата, които са държавна субсидия и идват от републиканския бюджет. По този повод над 50 народни представители предлагат анкетната комисия, от една страна, да изясни фактите, свързани с преразпределение на държавната субсидия от едни партии към други и заедно с това да предложи промени в Закона за политическите партии с цел да не се допусне нарушаване на духа на закона, защото тълкуванието, което се прави от Министерството на финансите и поради което субсидия, която се отпуска за дадена политическа партия на базата на получени гласове при изборите, в резултат на това гласуване се преразпределя на друга политическа партия, която не е получила тези гласове. Е естествено това трябва да бъде коригирано и тази временна анкетна комисия би трябвало да свърши тази цел и да отстрани съмненията, че по определен начин тази бюджетна субсидия преразпределена може да се връща частично или изцяло към народните представители, които са напуснали своите парламентарни групи, от чието име са влезли в Народното събрание. Това подозрение трябва да бъде опровергано или потвърдено в резултат на дейността на анкетната комисия. Очаквам да подкрепите създаването на комисията. Благодаря ви. Благодаря, господин Иванов. Подлагам на гласуване предложението за включване в седмичната програма на Проекторешението за създаване на временна анкетна комисия с посочения предмет на работа.

за това, което трябва да направи Сметната палата. Разбира се, не е добре, че не възприемате това предложение за анкетната комисия. Има проблеми, които съществуват в обществото, които са назрели и трябва просто да бъдат решени. За да бъдат решени, знаете, всички сте в политиката вече доста време, включително и тези, които са за първи път, кумулират се усилия от различни посоки – така става и в този случай. Проблемът съществува и не можем да си скриваме главата в пясъка. Нещата не могат да се решават дълго и безкрайно само по политически начин, защото има обективни обстоятелства, които налагат решаването на проблема. Те са просто обществена необходимост и всички усилия проблемът да бъде отлаган водят само до негативи за тези, които не го решават. Правя това изказване, за да ви подтикна да решите проблема час по-скоро, защото това зависи от вас – вие сте мнозинство, сте мнозинство, за да не се шуми непрекъснато, да не се внасят тези предложения, да не се правят тези обсъждания, защото всичко това дискредитира и управляващите, и институцията, и вас като парламентарна група, защото обективната истина и обществена необходимост е ясна. ясна. Тези предложения ще продължат да бъдат внасяни. Моята дума или това, за което аз ви подканвам, е да решите генерално проблема и за това има начин – със законодателна инициатива, а сега ви призовавам повторно при това гласуване, по което

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По принцип има седем предложения, които са идентични, така че ако ми позволите, ще прочета предложението от името на всички независими народни представители. Другият вариант е всеки един от седемте народни представители да идва и да чете едно и също предложение.

за увеличаване и попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, № 154-02-76.

Проект за решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Гласували

Уважаема госпожо председател, аз предлагам точката, която независимите

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя предложение на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за

Подлагам на гласуване предложението за включване в дневния ред като т. Проект за решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Гласували

броя и състава на постоянни парламентарни комисии да бъде като т. 1 от дневния ред. Във връзка с това и с оглед да не се пилее парламентарното време, предлагам един от нас, тоест

Смятам, че не е редно да постъпваме по този начин, защото се създава впечатление, че това е цената, която тези народни представители че това е цената, която тези народни представители получават за вчерашния си вот.

и това, което днес се прави тук, е да се създаде впечатление пред публиката, че това е цената – това е сделката, която прикрива прикритата сделка! (Шум ако ще я карате така, открийте им една обща сметка на всички. Подлагам на гласуване предложението на господин Чукарски за включване като точка в дневния ред на Решението за увеличаване и попълване на състава на Комисията по околната среда и водите.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

Ще се възползвам от това, че съм на трибуната. (Шум и реплики.) Мисля, че изгубихме достатъчно време в доста безсмислени процедури. Господин Бисеров, на Вас ще Ви отговоря следното. Ако Вие смятате, че цената може да бъде конституционно право на всеки народен представител, Вие като юрист би трябвало да се засрамите, щом поставяте нещата по такъв начин. Освен това няма да допусна Вие да ме учите на морал, няма да допусна подобно нещо! И да говорите за „купени”, „продадени”, „номади” и така нататък. Не сте Вие човекът, който ще ме учи на морал. Засрамете се!

господин председател. Искам да се изкажа срещу това предложение и да обясня своите мотиви. Не става дума за това, че независимите народни представители нямат право да членуват в комисии. Всеки народен представител има право да членува в комисии – дали в една комисия, или в две комисии е въпрос на Народното събрание. Въпросът обаче е, че това, което се случва днес, всъщност е узаконяване на новото мнозинство, което го има в парламента, в комисиите. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ако тези независими народни представители искаха да участват в комисиите, като заместят един член на ГЕРБ, това щеше да е приемливо предложение.

и на мястото на 10-ия член от ГЕРБ се запишеше независим народен представител, добре – така се изпълнява неговото конституционно право. Тук обаче се записва 11-и човек, комисията става 21 човека, защо?! – за да се узакони новото напазарувано мнозинство и в комисиите.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Марио Тагарински за увеличаване и попълване състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Гласували

Гласували 119 народни представители: за 92, против 24, въздържали се 3. Предложението е прието. Господин Бисеров, заповядайте за лично обяснение. Благодаря, господин председател. Прав е колегата Тагарински – аз нямам амбиция да уча някого на морал,

Следващото предложение също е с основание чл. 43, ал. 3 от правилника ни и е внесено от народния представител Тодор Великов – за приемане на Проект за решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по бюджет и финанси. Господин Великов, заповядайте.

Предложението е да бъде включена точка като № 6 в седмичната програма – Проект за решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по земеделието и горите. Заповядайте, господин Матов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение като т. 1 в програмата на Народното събрание за периода 27-29 юли тази година да бъде включена точка за приемане на Проект за решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по земеделието и горите с входящ №

чл. 43, ал. 3 от правилника е от народния представител Стоян Иванов и е с искане за включване на точка в дневния ред като т. 7 – Проект за решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо, нещо малко странно става в това Народно събрание – ние преди малко гласувахме всички тези предложения да минат като т. 1, сега,

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение в седмичната програма да влезе точка за приемане на Проект за решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. И това да бъде т. 1. Извинявайте, господин Иванов, внесли сте седем предложения. Всяко едно от тях е самостоятелно и отделно и във всяко едно от тях пише: попълването на еди-кой си състав и увеличаването на състава на еди-коя си комисия да бъде включено като точка от програмата. Ако бяхте поискали седемте точки да бъдат включени като една и отделните решения да бъдат разгледани по-отделно след това и гласувани, това е друго. Аз съм обвързан с поредността на подаването. Подлагам на гласуване предложението на господин Иванов тази точка и този Проект за решение да бъде т. 7 от програмата за днес. Моля, гласувайте.

Уважаеми колеги, моля на основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде удължен с 14 дни срокът за внасяне на писмени предложения от народни представители

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „РЕШЕНИЕ за увеличаване и попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на

Избира Касим Исмаил Дал за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.” Благодаря

парламентарен ден, в който ще се развие сериозен дебат. Точките са седем. Всяка една от тези седем точки предполага пълно изчерпване на процедурата, както е в нашия правилник с време на всяка парламентарна група, съответно на най-голямата, на втората, третата, четвъртата, включително с удължаване на работното време. Касае се до един домашен проблем на Народното събрание, по неговото устройство, по неговото конституиране за работата на неговите органи с всички произтичащи от това бури, страсти, ярости, симпатии, антипатии и насъбрало се напрежение. Явно вие желаете този дебат да се състои по начина, по който предполага нашият правилник. Аз ще поканя всички колеги от кулоарите, които не са в залата, да се върнат и да участват в този дебат, защото той е много сериозен, защото той е дебат за фундамента на парламентаризма, на парламентарната стабилност, за партиите, за значението на партиите, за смисъла на парламентарните групи, изобщо дебат за парламентарната демокрация. И той трябва да се води, а не да дезертират колегите и да считат, че всичко е предопределено.

така и по този въпрос желая да бъде отложен дебатът по съображенията, които изложих и които ще излагам последователно по останалите шест, внесени предложения. Благодаря Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане дебата по тази точка за друго пленарно заседание. Моля, гласувайте.

Моля ви за тишина в залата в десния сектор. ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Аз отново призовавам колегите да се върнат в залата, защото този дебат е много важен и за същността на парламентарната демокрация той трябва да бъде воден от всички. Всички трябва да бъдат в залата, да вземат отношение да гласуват в подкрепа на това мое искане за отлагане на дебата. Защото колегите от парламента не са готови за този дебат. Този дебат трябва да се състои в един по-късен момент и всички тези въпроси да бъдат сложени на масата за разглеждане и решаване. Тук трябва да се чуят становищата, мненията и вижданията на всички парламентарни групи, на всички представители на парламента, защото това е тест за народните представители, за отношението им към парламентарната демокрация, към стабилността на парламента, към стабилността на парламентарните групи, ролята на партиите. Това е изключително важна дискусия. Ето защо моля, уважаеми господин председател, да поставите на повторно гласуване моето предложение за отлагане на разискванията за включването на Касим Дал в парламентарната Комисия по външна политика. Подлагам на прегласуване предложението на господин Шопов за отлагане на дебатите по т. 1 от програмата ни.

Гласували 86 народни представители: за 8, против 65, въздържали се 13. Предложението не е прието. Изказванията по точката продължават. Господин Божинов, заповядайте за изказване. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Ще повторя изказване, което вече съм направил от тази трибуна по повод на промени в ръководствата на парламентарните комисии. Вие знаете, че когато се конструира парламентът, когато парламентарните групи бяха заявили числеността и състава на тези групи, с които участват, се взе решение за състава, броя и ръководствата на постоянните комисии на парламента. Настъпиха изменения. Повече от състава на една парламентарна група напусна групите, от които са избрани тези народни представители. Това наложи промени в ръководствата на комисиите. Днес се предлагат частични промени на състава на комисиите и се променя съотношението между парламентарните групи. Уважаеми господин председател, предлагам тук да прекъснем, да се състоят консултации между парламентарните групи и да се внесе общо предложение за числения състав и съотношението на народните представители според числеността на парламентарните групи. Оттам да се определи кой колко председатели ще има, колко заместник-председатели, защото тези, които са излезли, уважаеми колега, са променили съотношението в групите, и да го решим комплексно. не оспорвам правото на господин Касим Дал и на независимите народни представители да работят, но така на парче се усложнява и още повече се изкривява представителството на парламентарните групи и тяхната относителна тежест в парламентарните комисии! комисии! Повтарям, предлагам тук да прекъснем разглеждането на тази и следващите включени по този начин точки в дневния ред; след консултации, точни изчисления и становища на ръководствата на парламентарните групи да минем към комплексно решение, което не може да се оспорва, което не може да води до противоречия и съмнения. прекратяване на разискванията

ни. Моля, гласувайте. Гласували 86 народни представители: за 14, против 64, въздържали се 8. Предложението не е прието. Госпожа Манолова – предложение за прегласуване. МАЯ

Уважаеми колеги, настоявам да преосмислите позицията си, защото поне разпределението на представителите на различните парламентарни групи и независимите в комисиите винаги е било резултат от парламентарен консенсус със съгласие на всички народни представители. В случая аз не оспорвам правото на независимите да участват в работата на постоянните комисии, нито съм срещу конкретните предложения. Но предния път вие поехте ангажимент, както и председателката на Правната комисия, която ръководеше първото прекрояване на на комисиите в началото на тази пленарна сесия, когато се развали групата на РЗС. Така че вие поехте ангажимент да направите такива консултации, да изчислите новото съотношение на парламентарните групи и едва тогава да има размествания на депутати от една в друга парламентарна комисия. Разбирам желанието ви да си наваксате необходимите ви примерно две трети в редица комисии с патерицата на независимите народни представители, но това е некоректно. Ако днес се разплащате за вчерашното гласуване, това също е некоректно. Спазете парламентарните правила (реплики от ГЕРБ), проведете консултации, изчислете квотата на независимите и на парламентарните групи и тогава правете размествания в тези комисии. Всичко останало оставя впечатлението за договорки под масата, които не правят чест на българския парламент и, разбира се, на това парламентарно мнозинство.

пленарно заседание. Гласували 89 народни представители: за 21, против 64, въздържали се 4. Предложението не е прието, така че дебатите по точка първа продължават. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване Проект за решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред,

Александър Владимиров Радославов - - тук Александър Руменов Ненков - тук Александър Стойчев Стойков - отсъства Алиосман Ибраим Имамов - тук Анастас Василев Анастасов - тук Анатолий Великов Йорданов - тук - тук Ангел Георгиев Даскалов - тук Ангел Петров Найденов - тук Андрей Лазаров Пантев - тук Анна Георгиева Янева - тук Антон Константинов Кутев - тук Антоний Йорданов Йорданов

Борислав Тодоров Стоянов - отсъства Валентин Алексиев Николов - тук Валентин Николов Иванов

Иван Тодоров Иванов - тук Ивелин Николаев Николов - тук Ивелин Николов Николов - тук

отсъства Светомир Константинов Михайлов - тук Светослав Неделчев Неделчев